Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Pozivam vas

osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 99 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke

da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika.Prelazimo na

sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda, prelazimo na utvrđivanje akata po hitnom postupku.Narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Marijan Rističević, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Poslanička grupa Stranka moderne Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Stavljam na glasanje ovaj

o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine.Stavljam na glasanje ovaj

radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do nezakonitog oduzimanja dozvole za rad Akcionarskog društva za osiguranje &quot;Takovo osiguranje&quot;,

radi utvrđivanja činjenica u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj predlog.Stavljam na glasanje predlog poslanika Nemanje Šarovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa pritiscima na državne organe i kršenje zakona tokom izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini održanih 2016.

Ovaj naš predlog pokušavamo da uvrstimo u dnevni red već više od godinu i po dana.Vi ste pre dva dana, u subotu, zapravo, usvojili zakon o legalizaciji prodaje beba iz porodilišta, gde ste procenili da svako ukradeno dete vredi do 10.000 evra i to je jedna bruka i sramota.Mi smo želeli ovim predlogom zakona da skrenemo pažnju

On bi bio u neku ruku uvod u rešavanje problema nestalih beba, jer nikada nije utvrđeno koliko je navodno nestalih beba, odnosno prodatih, nažalost, zvuči surovo, ali je istina, koliko ih je završilo u inostranstvu.Zna se da su strane službe uključene u to, zna se da u Nemačkoj ne dozvoljavaju DNK analize dece, odnosno već sada odraslih ljudi za koje se sumnja da su međunarodnom trgovinom ljudi dospeli u Nemačku.Takođe, Nemačku.Takođe, nikada nam niko nije objasnio koliko je te navodno nestale dece završilo, takođe, kasnije u drugom koraku kroz legalan legalan postupak usvajanja, zato što ste vi još tada zakonom, ne ova skupštinska većina, ali neka, i mi smo i tada bili protiv toga, dozvolili tako nešto.Vi, dakle, ne sada da ne želite da zaustavite odlazak mladih ljudi iz Srbije, već vi i dalje mislite da treba i decu davati svakome ko da više para. To je bruka i sramota i nedopustivo za svaku svaku odgovornu vlast. A, vi i ovim pokazujete da niste odgovorna vlast i da vas najmanje od svega interesuje narod i da vas najmanje interesuju ovi, rekla bih, svakodnevni problemi sa kojima se narod u Srbiji suočava.Mi zato mislimo da vi ne stavljate naše predloge na dnevni red, jednostavno, zato što mi našim predlozima ukazujemo na te probleme i što mi našim predlozima zapravo ovde iznosimo stavove velikog broja građana Srbije, uostalom, kao i sa onih 100.000 potpisa za stavljanje van snage vašeg Zakona o izvršenju i našeg pokušaja da spasimo narod od tih derikoža

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.Izvolite. objasnite narodu u Srbiji da će izbori biti regularni, da će biti mnogo bolji izborni uslovi nego što su bili ranije. Naravno, vi na taj način potvrđujete da do sada izbori nisu bili regularni i da ako sada mislite da će biti mnogo bolje, da su ranije prethodni izbori bili mnogo loše organizovani.Mi mnogo pre raspisivanja ovih izbora, znači, od oktobra 2018. godine, da skrenemo pažnju na ključne probleme kada je u pitanju Zakon o izboru narodnih poslanika. Ključni problemi su oni koje vi niste želeli da rešite.Mi mislimo, zapravo, tvrdimo da je bilo neophodno da se u Zakon o izboru narodnih poslanika vrati odredba iz Ustava Republike Srbije koja daje mogućnost Narodnom poslaniku, odnosno kaže da je narodni poslanik slobodan svoj mandat stavi na raspolaganje političkoj stranci sa čije liste je izabran za narodnog poslanika. Neprihvatanjem našeg predloga vi narodnim poslanicima ukidate Ustavom garantovanu slobodu da raspolažu svojim mandatom.Vi ste pokazali da ste isti kao i oni koji su zbog vas svojevremeno uveli tu mogućnost da poslanik raspolaže mandatom. To je bilo još u vremenu kada ste vi

koji su tu na ime ukradenog mandata. Neki su vam, koji neće izaći na izbore, najgori na svetu. Oni koji će izaći na izbore su divni, krasni, čak ih i nadimcima oslovljavate.Vi na taj način dokazujete i pokazujete da vi iskreno ne želite ništa da menjate u izbornom procesu. Uradili ste ono što su vam naredili ovi iz EU, ti ti neki istrošeni činovnici, koji nigde valjda ništa više ne predstavljaju, osim kada dođu ovde u Srbiju.Mi i dalje tvrdimo da ovo što je bilo ovakvo stanje u ovom sazivu Narodne skupštine da je upravo zbog što su poslanici mogli sa mandatom pod miškom da šetaju od jedne do druge poslaničke grupe, da formiraju nove poslaničke grupe, da zapravo najgrublje gaze volju građana Srbije, volju birača, a vi ste saučesnici u tome, zato što niste želeli i dalje ne želite da se raspravlja o našem predlogu zakona i da se ovakav predlog usvoji.

Zakona o državljanstvu Republike Srbije.Izvolite. **Nataša Jovanović** Nastavlja se najbrutalniji teror od strane antisrpskog kriminalnog režima Mila Đukanovića nad Srbima u Crnoj Gori. I svedoci smo toga da osim toga što nasrću na naše svetinje, na našu Srpsku pravoslavnu crkvu, na sve crkvene objekte i terorišu srpski narod, vlast u Crnoj Gori vrši već decenijama diskriminaciju srpskog naroda tako što ne dozvoljava Srbima da se zapošljavaju u državnim institucijama, pa je tako od ukupnog broja sudija u Crnoj Gori samo jedan Srbin. Da ne govorimo o tome da na mestu nijedne ustanove zdravstvenog centra, bolnice nema nijednog Srbina, počev od drugih institucija u vrhu državne vlasti.Bilo je neophodno da prihvatite ovaj naš predlog i da se ubrza dobijanje državljanstva za sve Srbe iz Crne Gore i Republike Srpske koji to po po zakonu imaju pravo da zatraže od Republike Srbije.Godine 2006. kada je donet Ustav Republike Srbije, a odmah zatim i ovaj Zakon o državljanstvu, osnovna intencija je bila, a pre svega je to inicirala inicirala SRS, da svako onaj, svaki Srbin ma gde god da živi, koji smatra državu Srbiju svojom maticom može da podnese zahtev i uz Izvod iz državljanstva te zemlje gde je rođen, kao i Izvoda iz matične knjige rođenih i uz potpis da preda taj zahtev.Zašto Srbi moraju da čekaju, to je pitanje za sve vas koji ste poslanici vlasti, a pre svega za ministra Stefanovića, godinama da dobiju državljanstvo? Mnogi od njih moraju sa svojom porodicom da se isele zbog terora Mila Đukanovića iz Crne Gore. Mnogima ste, Srbima iz Republike Srpske, uskratili pravo na zapošljavanje, na druge oblike koje oni imaju prava da koriste u Republici Srbiji, a pre svega zbog specijalnih veza i svih drugih protokola koje Srbija ima sa Republikom Srpskom.Zar je potrebno nekom službeniku u MUP-u, posle onih svih provera posle onih svih provera koje mogu da se završe za sedam dana, recimo, da drži nečiji zahtev za dobijanje državljanstva Republike Srbije godinama i da Srbi zbog toga ne mogu da ostvare svoja

glasanje: niko nije glasao za ovaj predlog.Narodni poslanik Filip Stojanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakon o graničnoj kontroli.Izvolite. Zahvaljujem, gospođo Gojković.Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli i tražim da se on uvrsti u dnevni red današnje sednice.Svima

suseda.Država Srbija ima definisane i međunarodno priznate granice prema svojim susedima. Granice države Srbije prema svom južnom susedu, odnosno Albaniji definisane su Rezolucijom 1244, koju je doneo Savet bezbednosti UN. Nažalost, Srbija je jedna od retkih zemalja kojoj je nasilno otet deo teritorije od strane 19 država NATO pakta, te kao i neke druge države koje žele da legalizuju

ali krivimo zbog nečeg drugog. Naime, rukovodeći organi Republike Srbije moraju neprestano insistirati na Rezoluciji 1244 koja garantuje celovitost državne teritorije Republike Srbije. Međutim, do sada nismo videli da ovaj režim insistira na Rezoluciji 1244 i to smatramo nedopustivim.Podsećam vas da po Rezoluciji 1244 Srbija ima pravo da na granici prema Albaniji rasporedi 1.000 pripadnika svojih snaga bezbednosti. Uvek ću tražiti od svih režima da insistiraju na poštovanju Rezolucije 1244. Ova Rezolucija garantuje celovitost teritorije Republike Srbije i nema govora o nekoj podeli ili razgraničenju. To je stav svih Srba, a pogotovo srpskih radikala.Ovo tim pre što se međunarodne okolnosti polako menjaju u našu korist i ubeđen sam da nećemo dugo čekati dan kada će KiM ponovo biti integrisano sa ostatkom Republike Srbije. oko državne teritorije ne bi smelo da bude nikakvih kompromisa dok se o drugim temama može razgovarati sa Albancima.Po ovom pitanju režim mora biti beskompromisan, ne pristajući ni na kakve pregovore ili dogovore na ovu temu. Zato imamo Ustav Srbije, imamo Rezoluciju 1244 i imamo uz nas Rusiju i Kinu.Smatram da će se usvajanjem ovog zakona koji sam ja predložio stvoriti jasne pretpostavke neophodnosti što skorijeg stavljanja okupiranog dela naše teritorije pod našu punu kontrolu. Zahvaljujem. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: za – 10 narodnih poslanika.Narodni poslanik Tomislav Ljubenović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.Da Ljubenović** Hvala, predsedavajuća.Podneo sam Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom da se priloži u dnevni red. Finansijska podrška porodici sa decom u vidu ostvarivanja prava iz ovog zakona doprinela bi poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece u porodici sa decom koja nisu u mogućnosti da to to samostalno postignu, a broj takvih porodica je sve veći.Usvajanjem predloženih izmena i dopuna bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona kojima je definisano da se pravo na dečiji i roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, četvrto dete. Svako dete bez obzira na red rođenja mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije.Za produženje vremenskog perioda i isplate roditeljskom dodatka i to:

način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, usvajanjem ovih izmena i dopuna stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodica sa decom koje bi motivisalo roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije.Demografski problemi su veliki, a jedan od najvećih je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja. Kada tome dodamo i masovni odlazak mladih i sredovečnih ljudi, jasno je da bi vlast morala hitno da reaguje ukoliko želi da se situacija malo popravi. Ukoliko nastavi da se oglušuje o ovakve naše predloge znači da vlasti nije bitno kakva će biti budućnost Srbije.Što se tiče finansijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog zakona, stav SRS je da treba napraviti trajnu preraspodelu sredstava u budžetu Republike Srbije, i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka, a na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom.Usvajanjem ovih izmenama i dopuna stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodice sa decom koja bi motivisala roditelje…

Tražio sam dodavanje dva člana koja se odnose na uništavanje onih supstanci koje nisu za dalju upotrebu.Prvi, ako je period između oduzimanja i uništavanja psihoaktivnih supstanci duži od šest meseci, vrši se obavezno uzorkovanje celokupne količine, a zatim kvalitativna hemijska analiza.Drugi, period između skladištenja i uništavanja droge ne sme biti duži od šest meseci.Uvažene kolege, narkomanija je problem savremenog doba i borba protiv droge ne može biti problem jednog resora, jednog ministarstva, jedne ideologije, već zajednički problem celog društva i dok se tako shvati i prihvati rezultati ove borbe će biti neubedljivi.Naša zemlja se nalazi na putu droge, tako da je dvostruko interesantna i kao korisničko i kao tranzitno područje. Zato i ne čudi što su u najveće poslove s drogom upleteni ljudi sa ovih prostora, i na onom kada je na podmornici u Južnoj Americi otkriveno tri i po tone heroina, do one najveće istorijske zaplene broda u Filadelfiji čija je vrednost zaplenjene droge bila preko milijardu dolara do najnovije zaplene broda u Venecueli i po tona kokaina.Dame i gospodo, tempo i način života nam je ugrozio porodicu, jer se sve više kida ta vezivna nit između roditelja i dece. Sve je manje te žive neposredne komunikacije među njima, tako da deca traže izlaz u virtuelnom svetu, daleko od realnog. Tamo na internetu i društvenim mrežama ih vrebaju opasnosti raznih mešetara i dilera, tako da deca kao bića bez svog bazičnog modaliteta postaju lake mete za svakakve eksperimente. Posebno zabrinjava podatak da je granica za konzumiranje droge sve niža.Uvažene kolege, ta zapadna evropska dimenzija nam je ugrozila mnogo toga i u vrednosnom i identitetskom smislu. Kako? Juče sam na nekom kanalu gledao neku emisiju, bila je o ovom monstrumu iz Kruševca koji je obljubio trinaestogodišnju devojčicu, i dok se kod nas nacija zgražava nad ovim činom čuo sam podatak da je u Americi zamalo prošao predlog za legalizaciju pedofilije. Zahvaljujem. **Maja Gojković**

Despotović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Izvolite. Hvala gospođo Gojković.Dame i gospodo narodni poslanici, po ko zna koji put SRS podnosi kako dopune dnevnog reda, tako i predloge zakona,

koji su dali i podržali svojim potpisom da se jednom stane sa bogaćenjem jedne male grupe ljudi na štetu građana Srbije.Sa ovim predlogom dopune dnevnog reda mogli ste da pokažete da vam je stalo do sela i do poljoprivrednih proizvođača, kako bi popravio posebno njihov položaj, a posebno tamo gde su uslovi za razvoj poljoprivrede otežani, gde bi ruralni deo Srbije učinili bar malo lakšim za život poljoprivrednog proizvođača.Dame i gospodo, smatram, a i vreme će pokazati, da sve što se kasnije uradi po pitanju podsticaja u poljoprivredi, pogotovo tamo gde više nema mlađe populacije, gde preovladava staračka populacija, da će nam za 10 godina delovi Srbije ostati pusti. većini opština u Srbiji nije nijedna fabrika ni strana ni domaća otvorena, kao npr. iz sredine iz koje ja dolazim, Prijepolje, i da nije nekolicine privatnih preduzetnika život u ovoj opštini već je odavno stao.Statistički podaci nam govore da danas hiljadu sela u Srbiji imaju manje od 100 stanovnika, dok 200 naseljenih mesta nema osobe mlađe od 20 godina, a naš poljoprivredni proizvođač je u dobi od 60 i više godina. Zar vam ovo ne govori da je crveno svetlo upaljeno, a izgleda, kako je krenulo da ćemo ga gasiti migrantima?Srbija ima izuzetno dobre geografske i klimatske osobine, gde je zemlja po kvalitetu negde u samom vrhu evropskih zemalja, tako da zemlja po regionima je pogodna za razvoj stočarstva, voćarstva, povrtarstva i ratarstva, ali osnovni problem je da često uložen trud i rad ostaje bez rezultata. Zato je neophodno da se uloženi trud potkrepi i znanjem i podsticajima kako stručnog kadra, tako i same države.Više puta sam naglasio da su podsticaji u Srbiji jako mali u odnosu na zemlje u okruženju, tako da je u Srbiji 35 evra po hektaru, dok u zemljama u okruženju je od 500 do 900 evra. Zato je srpskoj poljoprivredi potreban ogroman zaokret u pravcu modernih svetskih poljoprivrednih proizvoda i proizvođača, svakako bez genetski modifikovanih proizvoda, što bu još uvek zdravu Srbiju upropastilo i dovelo do još većeg prisustva najtežih bolesti savremenog društva. Hvala. **Maja Gojković** Stavljam

na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Narodni poslanik Nikola Savić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Narodni poslanik Aleksandar Šešelj predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju.Izvolite.

meseci.Dakle, svedoci smo u ovih više od osam godina divljanja, nekontrolisanog bahaćenja i bogaćenja javnih izvršitelja, čast izuzecima i svih onih problema koje su napravili građanima Srbije.Podsetiću vas da je u radu javnih izvršitelja pljačka i otimanje nekretnina prezaduženih građana Srbije pravilo, a poštovanje ljudskih prava, ljudskog dostojanstva i čovečnosti izuzetak. Povodom toga mi smo prikupili za manje od dva meseca više od 100 hiljada potpisa građana Srbije za novi Predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju kojim bi se ukinuli javni izvršitelji u Srbiji, izvršenje vratilo u sudove, izvršenje bi bilo pod potpunom kontrolom suda i ne bismo više imali ovakvu nakaradnu situaciju da privatno lice ima državna ovlašćenja, bogati se nekontrolisano, ponaša se nehumano i to sve radi uz pratnju policije i pod budnim okom države.Dakle, država je na neki način saučesnik u pljački građana Srbije, a videli smo kolike su te razmere od Nele Kuburović koja je rekla da u prvih šest meseci 2019. godine više od milijardu dinara samo poreza na dodatnu vrednost izvršitelji uplate u budžet Republike Srbije. Srbije. Na delu je jedna nenormalna situacija koja treba što pre da se ukine. Vi već šest meseci odbijate da stavite ovaj Predlog zakona na dnevni red. Na taj način pružate maksimalnu podršku javnim izvršiteljima u Srbiji,

a njen predlog ste nazivali istorijskim. Slična je situacija bila sa predlozima Nenada Čanka. Odbijajući da stavite ovaj Predlog zakona na dnevni red u Narodnoj skupštini vi vređate više od 100 hiljada građana Srbije koji su za manje od dva meseca takvu peticiju i Predlog zakona potpisali.Srpska radikalna stranka vas poziva da glasate za ovaj predlog, da raspravimo o položaju javnih izvršitelja i jedina je stranka u Srbiji koja se zalaže za ukidanje javnih izvršitelja. To bi bilo humano, to bi bilo socijalno i to bi bilo odgovorno od strane Narodne skupštine.

predlog.Zaključujem glasanje: za – 12 poslanika.Poslanik Petar Jojić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o stavljanju van snage Zakona o javnom beležništvu.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Poslanik Petar Jojić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku.Stavljam na glasanje ovaj

glasanje: niko nije glasao.Poslanik Tatjana Macura predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Poslanik Tatjana Macura predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Poslanik Tatjana Macura predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.Stavljam na glasanje ovaj

Macura.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje predlog Tatjane Macure da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje predlog Aleksandra Stevanovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Krivičnog

utvrđivanju javnog interesa i postupcima eksproprijacije, izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.Da li želite reč?Izvolite.

Izvolite.Objasniće vam služba za tih nekoliko koji su odbačeni.Vas molim da nastavimo sednicu i da obrazložite.Sve

onim koji su odbačeni i razlozi. **Saša Radulović** Znam da ćemo dobiti informaciju predsedavajuća, ali predloge smo podneli po određenom redu, po tematskim grupama, pa da ne bi skakali sa jedne na drugu, evo i sama služba je videla da nešto nije u redu.

Hvala.Prvi predlog je trebao da bude Briselski sporazum, a ne „Beograd na vodi“. Ja ću morati kao i toliko puta do sada da radim onako kako vi prozivate, mada to nije ispravno. Nismo često ovde, a stalno nam se dešavaju ovakvi tipovi opstrukcija.Molim vaše zaposlene u Sekretarijatu da provere. Znači, prvi predlog koji smo podneli se tiče Briselskog sporazuma, a ne „Beograda na vodi“. Da li ste proverili? Znači, ignorisanje.Pitanje „Beograda na vodi“ je pitanje jednog ugovora kojim je napravljen praktično lek specijalis, koji od celog prostora u Savskom amfiteatru, koji vredi negde oko milijardu evra, čitav taj prostor daje jednom investitoru iz UAE, koji onda dobija priliku da na tom prostoru razvija biznis, odnosno gradi stanove. Ne ulaže praktično ništa pošto se stanovi prodaju unapred, građani plaćaju te stanove unapred, onda tim novcem koji dobijaju grade stanove u „Beogradu na vodi“.Ako uzmemo cene nekretnina u Beogradu, pogotovo cene građevinskog zemljišta, dolazimo do toga da je vrednost zemljišta u Savskom amfiteatru verovatno jedna od najvrednijih lokacija na Balkanu, oko milijardu evra. Da se to isparcelisalo, da je urađen urbanistički plan i urbanistički projekat, država bi zaradila oko milijardu evra.Umesto toga, napravljen je jedan štetan ugovor po interes Republike Srbije, gde je stranom investitoru data mogućnost da gradi ono što se njemu svidi, a da državi Srbiji ne plati ništa i sve što smo dobili je trećina vlasništva u kompaniji koja se bavi izgradnjom.Mi predlažemo da se ovaj štetan zakon povuče, kojim se praktično taj projekat „Beograda na vodi“ izdiže na nivo nečega što štiti Republika Srbija, što nije dostupno nijednom domaćem investitoru i da praktično se vratimo na početak, gde je potrebno napraviti urbanistički plan, videti šta da radimo sa do sada izgrađenim objektima i da uredimo stvari tako da rade u interesu Beograđana i građana Srbije.Dok sam bio ministar privrede, nijednog arapskog investitora nisam video. Sve te ugovore, pregovore su vodili Mlađan Dinkić u to vreme i dve advokatske kancelarije iz Beograda, jedna koja navodno zastupa UAE, druga koja navodno zastupa interese Republike Srbije. Taj štetan ugovor treba povući i treba da se vratimo na početak, od urbanističkog plana pa nadalje. Hvala.

predlog.Zaključujem glasanje: za su glasala dva poslanika, te nije prihvaćen predlog.Poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima.Izvolite. Hvala, predsedavajuća.Očigledno ste ovo napravili potpuno na preskok, pošto i sami možete da zaključite da nema nikakvog smisla da ja podnesem predlog izmena zakona, i da prvi bude „Beograd na vodi“, a da sledeći bude o lokalnim izborima, gde o lokalnim izborima imamo šest, sedam predloga, odnosno o izborima šest, sedam predloga, a o „Beogradu na vodi“ dva. Te ste očigledno, ja moram da kažem, sa namerom ovo izmešali, ne bi li prekinuli tok mog izlaganja.Znači, razlog zašto opozicija, prava opozicija, ne satelit opozicija, bojkotuje izbore, može da se nađe u tome kako, koji su uslovi za održavanje fer izbora. Kada vas neko zove na izbore, to je kao da vas zove na utakmicu fudbalsku recimo, ili boks meč, u kome su vam vezane i ruke i noge. Građani Srbije verovatno kada razmisle malo o tome da su vam vezane i ruke i noge, sigurno u takvom meču ne biste učestvovali, nego biste tražili da se naprave fer i poštena pravila, pa po tim pravilima, naravno onda da učestvujete na izborima i da vidimo ko ima veću podršku građana.Ovako, uz potpuni medijski mrak, uz kontrolu na izborima gde imamo nesređene biračke spiskove, gde imamo da mrtvi glasaju, da glasa dijaspora koja je napustila zemlju, ovo sam lično utvrdio tokom izbora, jednostavno takvi izbori nisu fer. Izbori na kojima imamo zastrašivanje građana,

Završite vaše izlaganje. Sve ima svoj red, dugo niste bili ovde i kada završite svoje izlaganje, pristupićemo čemu god hoćete. Pa, kamere vas snimaju predsedavajuća. **Maja Gojković** Zahvaljujem se vama, potrošili ste vreme na gluposti, na budalaštine i na kršenje Poslovnika.Stavljam na glasanje ovaj Predlog.Nema smisla stvarno, izlažite vaše predloge, ali nemojte to da radite. Prvo, vi nemate poslaničku grupu, u Poslovniku piše ko može da traži utvrđivanje kvoruma, mogli ste proučiti to, šef poslaničke grupe, a ne slikanjem i maltretiranjem kolega, zato je i protest. Besmisleno.Zaključujem za – dva, protiv – jedan.Predlog vam nije prošao.Poslanik Radulović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.Izvolite. Hvala, predsedavajuća.I dalje nemate kvorum.Ono što je u tom zakonu predloženo jeste par stvari koje bi nas dovele do toga da imamo fer i poštene Građani bi morali da znaju da ako uslovi za izbore nisu fer, da je onda besmisleno učestvovati na tim izborima dok se ne naprave pravila koja su fer za sve učesnike u političkom procesu.Ono što smo predložili ovim zakonom je da se omogući svim građanima da nakon izbora mogu da provere da li su glasali, odnosno važnije da li je neko glasao umesto njih. Tako da, kao što danas građani mogu da odu na sajt Ministarstva državne uprave i da tamo ukucaju svoj matični broj i da onda dobiju na kom biračkom mestu glasaju, ova zakonska izmena bi im omogućila da isto to mogu da urade i nakon izbora.Na taj način bi transparentno svi građani koji su u dijaspori, mogli da provere da li je neko glasao umesto njih. Ja sam lično na par izbora pronašao ljude koji su bili upisani u birački spisak i bio je potpis pored njihovog imena iako u to vreme nisu bili u zemlji. Takođe, glasaju mrtvi i to sam se lično uverio, preminuli građani, gde je u birački spisak upisano kao da su glasali, odnosno neko se potpisao umesto njih.Ova zakonska izmena je jednostavna da se sprovede, dovela bi do, odnosno dala bi nam potpunu transparentnost izbornog procesa i omogućila da potpuno skinemo tu sumnju sa dnevnog reda da se glasa umesto odnosno da se na takav način filuju birački spiskovi.Ova izmena, kao i druge izmene koje smo predložili, idu u pravcu dobijanja fer i poštenih izbora. Bitno je radi potpunosti, kazati da situacija sa izborima u Srbiji nije samo rezultat rada ove vlast koja je tu od 2012. godine, nego imamo jedan kontinuitet od uvođenja višestranačja gde se manipuliše sa biračkim spiskovima. Znači, i u vreme i u vreme bivše vlasti, posle 5. oktobra i vlasti SNS te manipulacije su česte.Građani verovatno ne znaju, mi imamo 6,7, 6,8 miliona ljudi upisanih u birački spisak, a imamo samo oko pet miliona ličnih karata. Ovo vam jasno govori da postoji velika razlika i postoji veliki prostor za manipulaciju. Ova zakonska izmena koju smo predložili je zakonska izmena koja nam omogućava da praktično sprečimo te zloupotrebe i da se one više ne dešavaju.Ovo bi bio veliki korak ka tome da dobijemo fer i poštene izbore pored sređivanja stanja u medijima i omogućavanja… (Isključen mikrofon.) **Maja Gojković**

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Hvala, predsedavajuća.Taj zakon smo podneli zajedno sa onim prvim zakonom kod „Beograda na vodi“, očigledno idete na preskok, pa da bi prekinuli nit izlaganja.Što se tiče Sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, taj sporazum u stvari privileguje sve investitore iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. To vam je, dragi građani, kao kada bi vaša kompanije, odnosno kada bi vi krenuli da poslujete recimo u Nemačkoj, i da tamo otvorite firmu i dobijate podršku države da vam neki delovi nekih zakona ne važe za vas, i da dobijete uslove koje domaći investitori i domaći privrednici nemaju. Takav vam je ovaj zakon o Ujedinjenim Arapskim Emiratima.Po internetu kruži jedan vic, kaže momak otišao sam u Nemačku i tamo pokrenuo jednu firmu, odnosno otvorio buregdžinicu i tražio sam od Nemačke države da mi za svakog zaposlenog da subvenciju od 20 hiljada tražio sam da mi omogući da ne plaćam poreze, da mi izgrade prodavnicu, a da ću ja zauzvrat njima da prenesem tehnologiju pravljenja bureka. Zamislite, deportovali su me.Sad, ono što se dešava u Srbiji je upravo ono o čemu govori ovaj momak u ovom vicu, a to je da nama dolaze ti strani investitori, dobijaju uslove koje domaći privrednici nemaju i time ih praktično stavljaju u privilegovan položaj u odnosu na sve domaće privrednike. Ovu praksu moramo da prekinemo. Jedan od prvih koraka bi trebao da bude da ukinemo sve zakone koji prave takvu situaciju i jedan od njih je ovaj zakon o privilegovanom položaju kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.Ja sam bio ministar privrede 2013. godine četiri meseca i 23 dana. Za to vreme se radilo na tim ugovorima o „Beogradu na vodi“, znate ovo investiranje, kupovina vojvođanske zemlje u Karađorđevu, zatim „Bačka“ iz Sivca, ima dosta ljudi u Bačkoj, znaju kolika je zemlja otišla bukvalno budzašto.Za vreme dok se to dešavalo nije bilo ni jednog Arapina. Znači, sve te ugovore su pregovarali naši ljudi, i sa strane države i sa strane Ujedinjenih Arapskih Emirata. To mi onda govori da se u stvari ne radi o arapskim parama, nego da se verovatno radi o pranju našeg novca koji se pere preko investicionih fondova u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ovo je još jedan od izbornih zakona, odnosno paketa izbornih zakona, koji govori o tome kako da postignemo fer i poštene uslove za izbore. Bojkot predstojećih parlamentarnih izbora koji sprovodi istinska opozicija u Srbiji je u stvari akt kojim želimo da postignemo fer i poštene izbore.Mi ne želimo da se vlast menja na ulici, mi ne želimo nikakve nerede, kao što to pišu naslovne stranice novina. Ne želimo ništa od toga. Želimo samo fer i poštene izbore. nije cilj, bojkot je sredstvo. Šta želimo da postignemo tim sredstvom? Želimo da postignemo fer uslove i poštene uslove za izbore, odnosno pravila koja su dobra za demokratiju i parlamentarizam.Među tim uslovima, odnosno među tim stvarima koje treba da se poprave ne radi se o nekim velikim i dugačkim listama, radi se o jednostavnim stvarima. Prva stvar je da imamo fer pristup medijima. Opozicija ne traži da ima više pristupa, čak ni jednako pristupa kao i vladajuća koalicija. U svim zemljama sveta to je normalno, ali nije normalno da opozicija nema nikakav pristup medijima.Druga stvar, želimo sređene biračke spiskove. Imate 6,8 miliona birača u biračkom spisku i imate negde oko pet miliona ličnih karata. Znači, razlika između biračkog spiska i broja ličnih karata je 1,7 i 1,8 miliona građana. Pa, onda nije ni čudo da na izborima vidimo da glasaju mrtvi da glasaju ljudi koji nisu bili u zemlji u trenutku glasanja. To sam lično utvrdio kontrolom biračkog materijala nakon predsedničkih izbora, ali i nekih drugih izbora.Ovim zakonom bi rešili nekoliko pitanja. Recimo, pitanje oko toga da glasaju mrtvi i građani koji nisu u zemlji, sve što treba da uradimo jeste da se nakon izbora javno na internet stranici Ministarstva da mogućnost građanima da preko svog matičnog broja provere da li je neko glasao umesto njih, ako nisu glasali. Tako da ukucate matični broj, kao što to danas možete da uradite i proverite na kom biračkom mestu glasate, i da na osnovu toga vidite da li je neko umesto vas glasao.Time bi se značajno popravila situacija na izborima u Srbiji. Ne bi bilo manipulacija koje smo imali do sada i kojih, moramo da kažemo, postoji u Srbiji od kako je uvedeno višestranačje, a to vam je gotovo 30 godina. Tako da, ove izmene zakone bi popravile izborni proces i mislimo da je jako važno da se usvoje. Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj

je cenzus i to mesec dana pred raspisivanje izbora. To smanjenje cenzusa treba da postigne da neke nazovi opozicione političke opcije mogu, pošto uz čist cenzus od 5% to nisu mogle da urade, mogu da preskoče cenzus možda od 3%. Ono što smo predložili izmenama zakona, praktično ta izmena je u redu, ali se ne radi pred izbore, odnosno ne radite to meseca dana pred raspisivanje izbora.Druga stvar, predložili smo stepenasti cenzus. Tako da, ako samostalno neka politička opcija izlazi na izbore, onda je cenzus 3%. Međutim, ako pravi koaliciju dve političke opcije, onda je 6%. Ako pravi tri političke opcije, onda je 10% i tako dalje.Takođe smo predložili da izmena zakona stupa na snagu tek nakon ovih izbora. Time bi vladajuća većina jasno kazala da nisu donosili ove izmene zakona i smanjenje cenzusa samo zato što im preti bojkot i da preguraju neke satelit opozicione grupacije preko cenzusa, nego da im je zaista u interesu da poprave izborni proces. Nažalost, vlast se oglušila o Oglušila se o naše amandmane, pa sada pokušavamo izmenama zakona izmenama to isto.Pošto uslovi za izbore nisu normalni, odnosno imamo jedan boks-meč u kome su pravoj opoziciji vezane i ruke

Znači, pošto je takva situacija, verujem da građani sami ne bi učestvovali u takvom boks-meču, nego bi tražili, pošto se mi susreta sa biračima ne bojimo, nego bi tražili da se naprave fer uslovi. Ne sa vezanim rukama i nogama, nego da imamo jednu fer borbu, pa ko je bolji neka pobedi.Umesto vlast ne želi ništa od toga da uradi i izgleda ima potpunu podršku EU u tome, jer EU u stvari u potpunosti podržava sve što radi vlast u Srbiji. Znači, umesto da se poprave izborni uslovi, ono što vlast pokušava da uradi, bojeći se bojkota, jeste da smanji izborni cenzus, ne bi li ove grupacije uspele nekako da ga preskoče.Ako izlazite na izbore, pored vlasti, ili ste satelit vlasti ili ste satelit EU ili imate lični interes da sačuvate svoju fotelju. Četvrtog razloga nema. Razlog za bojkot je da postignemo fer i poštene izbore. Hvala. **Maja Gojković** Stavljam

Isto kao i prethodni, kao što je cenzus smanjen za parlamentarne izbore, tako je smanjen i za lokalne izbore, ista je logika. Odnosno, smanjenje cenzusa je dobra stvar, ali mislim da je jako važno da kada se smanji cenzus uvedemo veći cenzus, odnosno stepenasti cenzus za koalicije. Tako da, recimo, koalicije od dve političke opcije imaju cenzus od 6%, koalicije od tri imaju 10% itd.Zbog čega je ovo bitno? Pa, na političkoj sceni imamo često situacije gde se veliki broj malih političkih opcija, bez ikakve podrške u biračkom telu, a to birači jako dobro znaju, ujedinjuju sa nekim velikim političkim opcijama i na taj način ulaze u Skupštinu Republike Srbije. Evo, i ovde u ovom sazivu Narodne skupštine, danas u skupštinskoj sali sede poslanici koji nikada ne bi mogli da prebace cenzus. Ne da prebace cenzus, ne mogu da dobace ni do jedan posto. Međutim, kada se prikače vladajućoj onda mogu da uđu u Skupštinu i onda nakon Skupštine prave svoje poslaničke grupe i u stvari glume parlamentarizam. Recimo, dok ja govorim imate dobacivanja od strane tih poslanika koji pokušavaju da naprave neke dosetke, da učine sve ovo skupa neozbiljnim, a govorimo o ozbiljnim što smo kazali da bi se izbegla ta praksa, gde se više malih političkih opcija koje nemaju nikakvu podršku u biračkom telu prikače nekoj većoj političkoj opciji, da bi nakon izbora mogli da formiraju više poslaničkih grupa i da bi to izgledalo kao jedan ozbiljan, veliki parlamentarizam, gde imate mnogo pluralizma u Skupštini, mi smo predložili da cenzus bude stepenast. Znači, ako samostalno izlazite na izbore, onda vam je prag 3%, a ako ulazite u koaliciju sa nekim, koalicija dve stranke vam je 6%, koalicija tri stranke 10%, četiri 14% itd.Time bi postigli da se očisti politička scena i da u Skupštini zaista sede poslanici koji imaju podršku u biračkom telu, a ne poslanici koji služe da bi se nakon izbora napravila fikcija demokratije i pluralizma, napravilo mnogo političkih opcija koje, evo, i sada dok ja govorim dobacuju i pokušavaju da da zaista unize dostojanstvo Narodne skupštine, kako građani ne bi pratili ovo o čemu govorim, nego bi se bavili time ko, koga, kako vređa i ko će kome bolje da doskoči.Ovo je ozbiljan dom, gde se rade ozbiljne stvari koje utiču na sve građane Srbije i jako je bitno da imamo jednu veliku dozu ozbiljnosti dok sedimo ovde. Znači, predložili smo stepenasti cenzus i predložili smo takođe da zakon stupi na snagu nakon izbora, jer menjati ovaj zakon mesec dana pred izbore jednostavno nije

Hvala.Uvođenjem notara uvedena je i praksa da je za izlazak na izbore izbore potrebno kod notara overiti potpis i da više nije moguće koristiti opštinske i sudske notare, odnosno beležnike. To je uvelo veliki problem u izborni proces, gde nema dovoljno notara da se bave tim poslom, a ne možemo da dobijemo podršku, odnosno ne možemo da overimo potpise za izlazak na izbore u opštini ili u sudu.Inače, sami notari su jedna potpuno nepotrebna profesija. Promenom tehnologije, odnosno izbacivanjem novih tehnologija, posebno blokčejn tehnologije, mnogo građani, pogotovo programeri, jako dobro znaju o čemu se radi. Uvođenjem te tehnologije, notari kao profesija postaju potpuno nepotrebni.Notarska profesija treba da služi tome da kada potpišete neki ugovor ili izjavite volju, to uradite na jednom mestu gde će se konstatovati da se to zaista desilo i zabeležiti vreme kada se desilo i da to onda posle ne može da se izbriše. Tome služe notari, samo da konstatuju činjenicu da postoji neki ugovor ili činjenicu da ste dali neku izjavu volje, kao što je, recimo, potpis nekoj političkoj opciji na izborima.Sada zamislite, napretkom tehnologije izmišljena je blokčejn tehnologija koja omogućava upravo ovo o čemu sam govorio, znači, omogućava bez učešća ljudi da ako napravite takav sistem da vam radi u državi, da možete da registrujete vaše izjave ili ugovore, bez učešća čoveka, odnosno notara koji vam usput i naplaćuje ogromne takse za svoje usluge. Ta tehnologija postoji i mogla bi u potpunosti da zameni notare i da ceo proces bude potpuno transparentan, da imamo potpunu sigurnost i da ne moramo ovolike penale, odnosno takse da plaćamo notarima. Naravno, država ništa od toga ne radi, nego je pribegla ovom rešenju sa notarima. Još nam je dodatno napravila problem da čak i za izbore ne možemo da se obratimo opštinskim i sudskim notarima, nego moramo da idemo u privatni sektor.Ono što tražimo ovim zakonom je da se to ograničenje ukine i da praktično omogućimo da se overa potpisa vrši i u opštinama i u sudovima. Ovo bi unapredilo izborni proces. Inače, građani verovatno ne znaju, pošto se ne bavi tim, kada krenu izbori, svi notari, pošto ih ima relativno malo za celu Republiku Srbiju, za izbore, svi notari rade za rade za vladajuću koaliciju prvih nekoliko dana nakon raspisivanja izbora, ne bi li oni prvi uspeli da predaju listu, a sve ostale liste jednostavno ne mogu da dođu na red. Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj

Iz ovog načina na koji prozivate očigledno treba da bude građanima da je ovo na preskok, zato što ne znam zašto bih nakon izbora predlagao sudije.Znači, predložio sam 40 tačaka dnevnog reda koje idu po logičkim celinama. Ovo je sad potpuno izmešano, ali šta da radimo, ovo je i dokaz da naš bojkot Skupštine, svih zasedanja Skupštine, u stvari ima i smisla. Kao i ovo dobacivanje koje se dešava dok govorim. Razlog zašto bojkotujemo Skupštinu je upravo ovo.Što se tiče Zakona o sudijama, napravljena je jedna izmena Zakona kojom je učinjeno da za predsednike sudova ne važe ista pravila kao i za sve ostale sudije. Tako da predsednici sudova koji su politički izabrani, odnosno koje bira ovo telo, odnosno vladajuća većina, na njih se ne odnose pravila, recimo, da kada napuniš dovoljan staž i vreme ti je za penziju, da ti prestaje i funkcija predsednika suda i da ideš u penziju kada i sve druge sudije, nego imaju i specijalna pravila kojima se to vreme produžava. Razlog zašto je to uneto je da bi se pooštrila kontrola sudova preko predsednika sudova. To advokati jako dobro znaju, znaju i mnogi građani koji su morali da se obrate sudova. Ova izmena zakona, u stvari, rešava to pitanje, odnosno stavlja predsednike sudova u istu poziciju kao i sve ostale sudije, pošto taj predsednika sudova bi trebalo da bude isti kao i sve njegove kolege, da za njega ili nju važe ista pravila i da ne može da bude biran više puta na tu funkciju. Znači, imali smo jedno dobro rešenje prethodno, međutim partokratija je to izmenila kako bi mogla još bolje da kontroliše sudstvo.Da ponovim, ovom izmenom tražimo da se predsednici sudova stave u istu ravan kao i sve ostale sudije i to je bilo, u stvari, rešenje u originalnom zakonu, ali ga je vladajuća većina promenila. Zbog čega se ovo radi? Vi znate da u Srbiji imamo praktično kontrolisane sve institucije sistema i najteže od svega je kontrola tužilaštva, policije i sudstva, tih pravosudnih organa, jer kroz tu kontrolu, u stvari, rušite vladavinu sa predsednicima sudova je u stvari jedan od vidova kontrole i pravljenje zavisnosti predsednika sudova od vladajuće većine i time mi bi tu promenu da ukinemo,

Hvala, predsedavajuća.Ovo je zakon o osnovama obrazovanja. Ono što smo predvideli tim zakonom je da utvrdimo par stvari. Prva je da je obrazovanje pravo deteta i da obrazovanje deteta ne bi smelo da zavisi od ekonomske snage roditelja.Ono što imamo danas je veoma skupo obrazovanje, iako država kaže da je besplatno. Gde je skupo? Roditelji znaju, kompleti knjiga su jako skupi, obroci za decu koja odu u školu su skupi, da ne govorim o ovim ekskurzijama, tek kada dođemo do sportskih sekcija, na primer, ili u ruralnim sredinama troškovi prevoza dece do škola.Ovim zakonom mi bismo, u stvari, da rešimo sva ta pitanja i da učinimo obrazovanje zaista pravom deteta. Ovo bi sigurno značajno uticalo i na poboljšanje nataliteta, gde bi onda oni roditelji koji mogu da imaju više dece, koji žele da ih imaju, imali više dece jer ne bi imali finansijski teret njihovog školovanja. Šta predlažemo?Pod jedan, predlažemo da svi udžbenici u Republici Srbiji budu besplatni za roditelje, odnosno za decu, a na teret budžeta. Ovo država Srbija može da plati, ovo nije toliki izdatak. Mi smo obračunali da ako se udžbenici menjaju svake četiri godine, da je to neki trošak od 0,23% budžeta Republike Srbije. Priznaćete, to je jako, jako mali mali izdatak u odnosu na ceo budžet, a ogroman benefit za roditelje i za decu.Znači, svi udžbenici bi bili štampani i plaćeni od strane države to ne znači da autori i dalje ne bi mogli da konkurišu sa svojim udžbenicima i da se biraju najbolji udžbenici za decu, samo bi država na sebe preuzela trošak nabavke tih udžbenika Time bi postigli da sva deca imaju jednak pristup obrazovanju roditelja, koji sa svojim prosečnim primanjima od 40.000 hiljada, recimo dinara, mnogi pogotovo na jugu Srbije i mnogo manje od toga jako teško mogu da nose, recimo jedan teret od 10, 15, čak i 20.000 dinara za opremu za đake.Ovim zakonom takođe predviđamo da predškolsko obrazovanje, znači vrtići budu na teret budžeta Republike Srbije. Ako to uradimo, znači da bi vrtići, svi vrtići u Srbiji za svu decu bili na teret države, već danas imamo situaciju da je veliki deo troška jeste na teret države, uglavnom neki 80% troškova plaća država, pa mi bi i tih 20% da u stvari bude na teret države i da napravimo situaciju da za svako dete bude mesta u vrtiću. Hvala. **Maja Gojković**

Pošto se ovo pitanje besplatnih udžbenika proteže kroz nekoliko zakona ovaj prvi je bio u osnovama obrazovanja. Ovaj drugi zakon o kome sad govorim je o osnovnom obrazovanju. Praktično i u tom zakonu smo napravili iste izmene. Te izmene su da za svu decu u Srbiji udžbenici budu besplatni i da teret njihovog troška snosi Republika Srbija.Ovo nije veliki trošak. Država Srbija ovaj trošak može da podnese i da jednostavno plati svoj deci udžbenike. Evo, daću vam par primera iz budžeta kako bi građani mogli to jasno da vide. Recimo, na subvencije države iz budžeta godišnje odvaja oko milijardu evra. Znači na svim nivoima kad uzmete konsolidovan budžet, aktivirane garancije Republike Srbije, to su vam ova javna preduzeća kojim upravljaju partijski kadrovi, prave ogromne gubitke, su u pitanju milijarde evra.Zatim, kazne i penali, recimo po rešenju sudova, gde radnici u državnim ustanovama čine štetu na račun građana, onda građani to kroz sudske procese dobijaju penale i nadoknađuju štetu, imamo za dve godine 2017, 2018. godinu oko 30 milijardi dinara, preko 250, 260 miliona evra. To je mnogo više nego što je potrebno novca za štampanje udžbenika za svu našu decu, tako da ovim predlogom, u stvari tražimo od države da preuzme na sebe taj trošak.Kao što znamo svi građani znaju, oni koji ne znaju trebali bi da obrate pažnju na to Srbija umire pred našim očima, deca nam ili odlaze iz zemlje ili ne rađaju se u dovoljnom broju, douše veliki broj naše dece se rađa u inostranstvu, dijaspori tako da nemamo evidenciju o tome. Trebali bi da uradimo sve kako bi popravili situaciju za roditelje u Srbiji, kako bi omogućili svim mladim parovima koji nemaju decu, da imaju decu time što na njih ne bi svalili veliki trošak obrazovanja njihove dece.Najveći troška od toga jesu udžbenici. Međutim, to su i troškovi recimo, toplog obroka, mi takođe, predviđamo da svako dete u Srbiji ima jedan kvalitetan topao obrok u školi. Zatim, prevoz dece do škole, zatim različite sekcije uključujući i sportsku sekciju, da i sportske sekcije, odnosno sportsko obrazovanje koje je izuzetno važno za odrastanje svakog deteta bude sastavni deo osnovnog obrazovanja, a ne da roditelji moraju posebno da plaćaju da bi im deca trenirala neki

Hvala.Ovo je deo paketa o obrazovanju i za predškolsko obrazovanje za koje je utvrđeno po osnovu poslednjih par decenija da je izuzetno važno za obrazovanje deteta, da u toj ranoj dobi čak od nekih tri, četiri, jedno jako važno vreme u razvoju deteta i da deca koja budu stimulisana u to doba, u stvari, postižu mnogo bolje rezultate u životu. Da napravimo sistem u kome je celo predškolsko obrazovanje plaćeno iz budžeta i besplatno za sve roditelje i za svu decu.Ako zaista kažemo da su nam deca prioritet, ako zaista mislimo i želimo da kažemo da je obrazovanje budućnost Srbije, jer time našu decu pripremamo za svet, onda moramo napravimo programe koji će da podrže decu i da podrže obrazovanje. Između ostalog jedan od problema u samom obrazovanju su i izuzetno niske plate prosvetnih radnika. Taj deo bi morali da rešimo za vreme diskusije o budžetu Republike Srbije, nekako uvek taj deo bude uskraćen kada govorimo o tome. Ovi zakoni ovde o kojima govorim danas, govore o finansijskoj strani pritiska na roditelje gde neko ko ima prosečnu platu od 30 ili 40 hiljada, neto platu, 40 hiljada dinara mesečno, ima velike probleme da plaća predškolsko obrazovanje za svoju decu, iako plaća samo 20% od ukupne cene. Tih 20% izađe često na pet, šest hiljada, a nekada i na više dinara mesečno. Roditelji to jako dobro znaju.Znači, mi hoćemo ovim zakonom da predškolsko obrazovanje omogućimo za svu decu. Naravno, važan deo tog obrazovanja i ono što rade bake i deke, za svu našu decu, gde oni pružaju značajan deo tog obrazovanja kada su deca mala, roditelji rade. Međutim, dodatno uz to je potrebno i omogućiti deci da uđu u vrtiće, da tamo dobiju kvalitetno obrazovanje, divnih vaspitača koji tamo rade, koji se zaista interesuju da dece dobiju to znanje i da nekako nauče kako da funkcionišu u društvu.Trošak koji roditelji imaju za ovo je prevelik i ovim zakonom u stvari mi taj trošak preuzimamo na nivo Republike Srbije, odnosno na budžet. Trošak je jako mali u odnosu na ukupan budžet Republike Srbije i država Srbija taj trošak može da snosi. Tako da ako nam je zaista važno obrazovanje naše dece, onda ćemo podržati ove izmene i napraviti sistem u kome je obrazovanje pravo i deteta ne košta roditelje ništa. Hvala.

Hvala.Ovo je sad Zakon o srednjem obrazovanju, znači prošli smo kroz osnove obrazovanja, osnovno obrazovanje osnovne škole, predškolsko, sada srednje obrazovanje. Mi mislimo i za srednje škole. Sve srednje škole u Srbiji, svi udžbenici trebaju da budu na teret budžeta Republike Srbije i da taj trošak ne plaćaju roditelji, odnosno deca. Takođe i da topli obrok i da prevoz do škole, da sve to skupa bude o trošku budžeta Republike Srbije.Ovo nije veliki trošak. Ovaj trošak je relativno mali u odnosu na budžet Republike Srbije i ovaj trošak država Srbija može da nosi. Mi smo obračunali u Predlogu zakona, to stoji, da taj trošak iznosi negde 0,23% budžeta Republike Srbije. To nije nešto što budžet ne može da plati i pitanje je zašto vladajuća većina i ove vlasti kroz ovoliko saziva, evo mi o ovom predlogu govorimo već četiri godine, nijednom nije došao na dnevni red.Vladajuću većinu očigledno ne interesuje ni unapređenje izbornog procesa, sprečavanje krađi, uređenje biračkog spiska, a ni to da za našu decu vrtići i škole budu istinski besplatne. Ne možete da se sakrijete, odnosno vlast ne može da se sakrije iza toga da tobože to košta previše i da to ne možemo da platimo. Pošto analize jasno pokazuju da je to moguće. Udžbenici se ne kupuju svake godine ponovo za svu decu, nego se napravi jedan ciklus od četiri godine izmene. Kada to uradite trošak vam bude, tih 0,23% budžeta Republike Srbije.Znači, to možemo da platimo. Obrazovanje je budućnost Srbije. Ako napravimo da obrazovanje ne košta roditelje ništa, nego da je obrazovanje pravo deteta i da budžet Republike to nosi, onda ćemo dobiti situaciju u kojoj će roditelji koji žele da imaju decu ili da imaju više dece, drugo, treće, četvrto dete, neće imati finansijski teret da školuju tu decu, pa će se lakše odlučiti da to rade.Naravno, ovo neće važiti za sve ljude, neki ljudi ne žele da imaju decu, međutim, ovi zakoni se odnose, odnosno unapređenje situacije se odnosi na roditelje, na mlade parove koji žele a imaju finansijski problem da finansiraju to školovanje, jer na prosečnu platu od 30, 40 hiljada dinara koja važi za većinu građana Srbije trošak udžbenika je previsok. Dati 15.000 dinara, plaćati deci ekskurzije, topli obrok, prevoz, znači, to su zaista veliki, veliki troškovi, pogotovo u ruralnim sredinama.Mi imamo priliku da to promenimo i zaista je čudno da vladajuća većina ne želi ni da razgovara o ovome. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog predlog.Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.Nije prihvaćen predlog.Narodni poslanici Saša Radulović i Branka Stamenković, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o dualnom obrazovanju.Da li poslanik Radulović želi reč? Hvala.Sad taj Zakon o dualnom obrazovanju, to nam je mnogo bitno. U Srbiji Nemačka je postala ogroman poslodavac, znači, približavamo se cifri od nekih 100.000 radnih mesta, uglavnom za motače kablova, znači, za jeftinu radnu snagu.Našu decu vuku u Nemačku. Medicinske sestre direktno vode iz srednjih škola, medicinskih koje završe, direktno u Nemačku, a ovde nam otvaraju fabrike za jeftinu radnu snagu i to, kao što rekoh, uglavnom za motače kablova.Ovaj zakon o dualnom obrazovanju je napravljen u interesu nemačkih kompanija. Takođe, delom je napravljen u interesu partokratije na vlasti, koja kroz to gleda kako da u javni sektor ugura našu decu da mogu i na taj način, odnosno deo njihove dece, a ne naše, izvuku novac iz budžeta.To dualno obrazovanje nije za Srbiju, Srbiji treba jedna potpuna reforma obrazovnog sistema. Pravljenje obrazovnog sistema za nemačke kompanije nije nešto što je u interesu Srbije.Građani verovatno ne znaju, odnosno mali broj zna, da 60% tržišta udžbenika u Srbiji drži nemačka kompanija „Klet“. Ovo je prosto neverovatan podatak, ja ne znam ni jednu drugu suverenu zemlju sveta gde strana sila, imperijalna sila štampa udžbenike za njihovu decu.Znači, ovo je jedna situacija koja nije zabeležena bilo gde u Evropi, imamo je u Srbiji. Kada se jedan ministar obrazovanja tome protivio, njegov državni sekretar je dobio batine. Imali smo direktno učešće nemačkog ambasadora i nemačke države koja je pritiskala Vladu Republike Srbije da ovako nešto treba da izađemo iz tog kolonijalnog statusa i da prestanemo, država Srbija, da štiti interese Nemačke u Srbiji. Nemačkoj je, kao što možete da vidite u mnogim govorima Angele Merkel, potrebna radna snaga i ta radna snaga, odnosno misli da je dobije sa Balkana, gde praktično našu decu, kvalifikovanu radnu snagu vodi u Nemačku, a ovde imaju nameru da zapošljavaju i danas zapošljavaju nekvalifikovanu jeftinu radnu snagu, koja praktično radi za minimalac, a država im za svako to radno mesto daje subvencije koje su u nivou 10.000 evra po radnom mestu.Domaći mestu.Domaći privrednici to ne mogu da dobiju.Znači, ovaj Zakon o dualnom obrazovanju je jedan korak u tom pravcu da se omogući nemačkim kompanijama, da imaju isto okruženje kao i u Nemačkoj. Imamo i neverovatnu situaciju da naša Nacionalna služba za zapošljavanje, ima programe zapošljavanja naših ljudi

dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.Izvolite. Hvala, predsedavajuća.Građani znaju da smo imali smanjenje plata i penzija, mi mislimo otimanje od plata i penzija ali smanjenje i da je vlast branila taj potez, Vlada branila taj potez, time što je rekla da je budžet prazan i da će smanjenjem plata i penzija u stvari konsolidovati budžet i tom konsolidacijom budžeta da će onda država Srbija da stane na, je li, stabilne noge i da nastavi dalje da funkcioniše.Da pogledamo malo kako je država smanjila taj deficit, pošto čovek bi mislio da su stegli kaiš, da su uveli red u javni sektor, da su prekinuli sa korupcijom, da su napravili sistem koji radi dobro za građane, da su ukinuli partijsko zapošljavanje, da nema burazerske ekonomije, mislili bi da se to desilo.U stvari desilo se sledeće, građani se sećaju, mada ih niko na to ne podseća, pa ću morati ja, da je povećan PDV, sa 8% na 10%, ona donja stopa, a gornja stopa sa 18% na 20%, i to je ukupno godišnje postiglo da se iz džepova građana, da država izvlači dodatnih 55 milijardi dinara. To je negde skoro 500 miliona evra, pola milijardi evra. Zatim, da je povećan porez na dobit za sve kompanije u Srbiji i da je povećan sa 10 na 15%, znači za trećinu. I da od toga država godišnje, uzima oko 35 milijardi dinara, to vam je oko 300 miliona evra, nešto malo manje od toga.Zatim, povećane su sve akcize i građani to znaju, na benzin, na cigarete, to je 25 milijardi dinara godišnje, skoro 200 miliona evra. Zatim, uvedena je akciza na struju, za sve građane to to je 17 milijardi dinara godišnje.Smanjenje zarada u javnom sektoru je bilo negde oko 10 milijardi godišnje, smanjenje penzija oko 20.Sada, sa druge strane, država je nastavila da subvencioniše, milijardu evra se daje stranim investitorima, daje im se zemljište, plaćaju niže poreze, ne plaćaju doprinose, subvencije od milijardu evra, to je veliki rast i imamo aktivirane garancije i to vam je neodgovornost javnih preduzeća.Sve nam ovo govori da je ustvari smanjenje plata bilo nepotrebno, da je država trebala samo da uvede red u javni sektor, što nije uradila, nego je, kao što sam pokazao samo zavukla ruku u džep građana i privrede.Ovim zakonom svim javnim službenicima, policajcima, nastavnicima bi bilo vraćeno ono što je oteto. Hvala. Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

odnosno ukupno kada se sračuna gotovo 800 miliona evra za četiri godine važenja zakona.Ono što predlažemo ovim zakonom je da se sve što je oteto, bude vraćeno penzionerima, tako da se svaka penzija uveća za onoliko koliko je otimano mesečno, tako da u naredne četiri godine, svim penzionerima nadoknadimo sve što im je oteto.Iz ovoga o čemu sam govorio u prethodnoj tački je jasno da smanjenje penzija, smanjenje plata nije bilo potrebno. Šta je, u stvari, ono postiglo? Zbog čega je bilo tu? tu? Napravljena je velika razlika između 60% penzionera, koji imaju izuzetno niske penzije, kojima nije ništa uzeto i penzionera koji imaju veća primanja, odnosno ona nisu velika, ali su veća od ove druge grupe za tih 40%, njima su otimane penzije.U javnosti je proširena priča kako se, tobože, uzima ljudima koji dobijaju penzije od 100.000 dinara mesečno. Znate šta, broj tih ljudi je jako, jako mali, a u stvari težinu smanjenja penzija su podneli oni penzioneri čije su penzije negde između 30.000 i 40.000 dinara mesečno i onih čije su penzije između 40.000 i 50.000 dinara. Znači, na tolike penzije smo imali otimanje penzija, tako da se ne radi o bogatim penzionerima, nego je učinjena velika nepravda velikom broju naših građana.Onda smo imali sledeću apsurdnu situaciju. Recimo, imate jedno domaćinstvo u kome su dva penzionera od po kojih svaki ima penziju od po, recimo, 20.000 dinara, tako da ukupna primanja domaćinstva budu 40.000 dinara. Onda imate jedno drugo domaćinstvo u kome imate penzionera kome su primanja 40.000 dinara, a drugi supružnik ne radi, tako da ukupna primanja tog penzionera su bila 40.000 dinara. E, sada, od ovog prvog domaćinstva vlast nije uzimala ništa, a od ovog drugog je uzimala 22% na razliku između 25.000 i onoga što su primali. Iz ovoga se jasno vidi koliko potpuno potpuno neopravdan ovaj potez bio, jako loše odrađen i u stvari napravilo sukob među penzionerima bez ikakve potrebe, pošto budžetu Republike Srbije to nije trebalo.Država je mogla da uvede red u javni sektor.

predlog.Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednici dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica koje se odnose na nepravilnosti prilikom glasanja i okolnosti koje su dovele do toga i obeležile sprovođenje izbora za predsednika Republike 2017. godine na teritoriji opštine Sjenica, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.Izvolite. Hvala, predsedavajući.Ovo se tiče predsedničkih izbora i opštine Sjenica, gde smo utvrdili, i to tako što su nam Sjeničani javljali, da je neko glasao umesto njih. Znači, imali smo spiskove ljudi koji nisu bili u zemlji u trenutku predsedničkih izbora i ljudi koji su bili u zemlji, ali nisu izašli na izbore, da je u knjigu prilikom izbora neko se potpisao za njih i ubacio listić. To su dojave koje smo dobili.Ja sam lično pronašao, tokom kontrole, mrtve koji su glasali i građane koji nisu bili u zemlji, a upisano je da su glasali, pa samo predložili ovaj anketni odbor, predlog je od 2017. godine, da zajedno napravimo jedan anketni odbor koji će pregledati taj birački materijal i utvrditi da li je ovo zaista istina.Predsedavajući, čuje se muzika. **Vladimir Marinković** Molim narodne poslanika da isključe muziku na telefonu, da bi mogli da obezbedimo normalan rad

ili nisu bili u zemlji u opštini Sjenica i građani uopšte znaju, Sjeničani znaju da veliki broj njih nije izašao na izbore i da se očigledno neko umesto njih potpisivao u birački spisak koji stoji tamo na stolu kada uđete da glasate. Svi građani znaju, moraju da se potpišu, i ubacivao te listiće u biračke kutije.Ovo je jedan vid izborne krađe za koju bi Skupština morala da bude zainteresovana.Interesantno je da Tužilaštvo uopšte nije reagovalo na našu krivičnu prijavu, tako da jedino što nam je ostalo je da zakažemo anketni odbor u kome će biti predstavnici svih političkih stranaka i koji će onda utvrditi da li se ovo zaista desilo.Ovo je razlog zašto bojkotujemo izbore koji nam dolaze. Uslovi za izbore nisu fer, pravila nisu fer. Imamo izbornu krađu. Upravo ovaj anketni odbor o tome govori. Ovo nije samo pitanje ove vlasti, ovu situaciju imamo od uvođenja višestranačja u Srbiji. Bojkot sam po sebi nije cilj. Mi ne želimo na ulici da promenimo vlast, želimo fer i poštene izbore. To vam je kao boks meč u koji bi ušli sa vezanim rukama i nogama. To više nećemo da radimo. Zahtevamo fer izborne uslove. Ovaj anketni odbor bi mogao mnogo toga da reši. Hvala Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

izbora 2017. godine i utvrđivanja da li izborni materijal sadrži anomalije i u čemu se one sastoje, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembara 2017. godine.Reč ima narodni poslanik Saša Radulović.Izvolite. Hvala.U interesu građana je da znaju da su im izbori fer i pošteni, da nema izborne krađe, da niko ne glasa umesto ljudi koji nisu izašli na izbore, nego da se zaista zabeleži ko je kako glasao. To vam je osnov demokratije.Ja sam siguran da i glasači vlasti i da glasači opozicije žele fer izborne uslove. Pošto imamo dosta dokaza, krivičnih prijava koje su podnešene, koje govore o tome da glasaju ljudi jedni, odnosno da se glasa umesto ljudi koji nisu izašli na izbore i to, pre svega, glasa se umesto mrtvih koji su i dalje u biračkom spisku. Glasa se umesto dijaspore koja je van zemlje, a kojoj je praktično onemogućeno da glasa u inostranstvu.Sva naša deca u dijaspori znaju koliko je teško prijaviti se, imati dovoljno ljudi u određenom konzulatu gde je otvoreno glasanje, da mogu da se organizuju i da dođu da glasaju tamo. Znači, to se sistematski guši, da ponovim, ne samo od strane ove vlasti, nego imamo kontinuitet gušenja od uvođenja višestranačja u Srbiji. Znači, da napravimo jednu detaljnu analizu kompletnih izbora, svih materijala, zapisnika, kao i samih biračkih spiskova, da bi utvrdili u tim biračkim spiskovima ko se kako potpisivao, da li su se drugi potpisivali za ljude, da li su glasali mrtvi, da li su glasali ljudi koji u tom trenutku nisu bili u zemlji.Ovo je jako važno za ceo izborni proces u Srbiji, za demokratiju u Srbiji. Neverovatno je da, pored svih ovih dokaza, EU kaže da, i pored toga što su nam vezane ruke i noge i što se dešava izborna krađa, treba izaći na te izbori. Ovo govori da EU u potpunosti, pre svega Nemačka, podržava ovu vlast u svemu što radi u Srbiji, jer, kao što vidimo, zadovoljava njihove interese za jeftinom radnom snagom. To je ključna stvar za Nemačku, koja je imperijalna sila, koja unutar EU upravlja kompletnim Balkanom.Nama treba da postavimo fer izbore. Hoćemo da nema krađe na izborima, da konačno utvrdimo sve mahinacije i da postavimo sistem koji će da radi u budućnosti. Ovaj i ovakvi anketni odbori bi upravo to i uradili.

kradete, onda imate nelegitimnu vlast. Kada glasaju mrtvi, kada glasaju ljudi koji nisu u zemlji to nisu legitimni izbori. Ovaj anketni odbor bi mogao da skine tu sumnju. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, gospodine Raduloviću.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi preispitivanja da li je tokom izbora za narodne poslanike, održanih 24. aprila 2016. godine, došlo do izborne krađe, odnosno da li su glasovi koji su na lokalnim izborima, održanim istoga dana, osvojili opozicioni građanski pokreti, stranke manjina i opozicione stranke ukradeni i upisani kao glasovi izbornim listama &quot;Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje&quot;, &quot;Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma i dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka&quot;, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.Izvolite. **Saša Radulović** Hvala.Interesantnu stvar smo utvrdili 2016. godine, na prethodnim parlamentarnim izborima, a to je da je vladajuća većina na tim izborima koji su paralelno bili i lokalni i republički izbori, osvojila 300 hiljada glasova na republičkim izborima više nego na lokalnim izborima. Znači, ispalo je da 300 hiljada ljudi koji su glasali za SNS i vlast na ovim

republičkim izborima.Ovo nam govori o presipanju glasova među političkim opcijama. Imali smo neverovatne situacije, recimo, da u Mladenovcu praktično svi glasači koji su glasali za

što hoćemo da sprečimo u budućnosti je da imamo takvo dogovorno glasanje. Na primer, na ovim narednim izborima mogla bi da se napravi jedna lista, recimo, sa LDP, Čedomirom Jovanovićem i ovih par ostalih poslanika koji nemaju nikakvu podršku u biračkom telu i da onda SNS na tim izborima presipa glasova i da neke svoje birače usmeri da glasaju za opoziciju, jer ovi rezultati 2016. godine nam govore da su se upravo takve stvari dešavale, da su usmeravali podršku kako bi neke opozicione opcije preskočile cenzus.Čak i sa ovim sniženim cenzusom od 3%, neke od ovih opcija koje su suštinski satelit vlasti a sebe zovu opozicijom, ne mogu da preskoče cenzus. Očekuje da će vlast gledati da ih podrži na ovim izborima, da deo svoje partijske mašinerije usmeri ka tome da glasaju za opozicione liste, ne bi li ih nekako dogurali do te magične cifre od 3%. To će biti jako teško.Analizom ovih izbornih rezultata 2016. godine bi mogli jasno da utvrdimo da se takve stvari zaista i dešavaju i da na osnovu toga napravimo neki set koraka koji će takvu praksu da spreči u budućnosti.Vlast budućnosti.Vlast se boji bojkota, jer bojkot će im dati Skupštinu u kojoj će SNS i SPS imati preko tri četvrtine poslanika. Znači, preko tri četvrtine poslanika će biti njihovi, pa se više neće moći skrivati iza navodnog pluralizma i demokratije, nego će morati da, odnosno građanima će biti potpuno jasno da su oni jedini koji sede u Skupštini Republike Srbije. Zbog toga i to smanjenje cenzusa koje se desilo. Hvala. Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: narodnog poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja neobeležavanja stogodišnjice proboja Solunskog fronta, koji je podneo Narodnoj skupštini 14. novembra 2018. godine.Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? (Da)Izvolite. Hvala.Građani Srbije verovatno ne znaju, pošto nije bilo u medijima, ova Skupština ni na koji način nije obeležila sto godina proboja Solunskog fronta, 2018. godine. Želimo u anketnom odboru da utvrdimo zašto se to desilo.Poslanička grupa "Dosta je bilo" je tražila od države da na dostojan način obeleži proboj Solunskog fronta i da da poštu svim ljudima koji su ugradili svoje živote u našu slobodu.Tražili smo od predsednice Skupštine da zakaže sednicu, svečanu sednicu Skupštine Republike Srbije, na kojoj bi odali poštu i slavili sve naše ljude koji su dali svoje živote u slobodu koju Srbija danas uživa.Neverovatno je da se Skupština oglušila o taj zahtev, da se vladajuća većina oglušila o taj zahtev, da nisu hteli da zakažu tu sednicu, da država Srbija nije na dostojan način obeležila ništa u vezi te velike, velike, godišnjice.Srbija je podnela najveći teret u pobedi saveznika u Prvom svetskom ratu, teret u životima ljudi, trećinu stanovništva, a da Skupština Srbije nije našla za shodno da zakaže jednu svečanu sednicu na kojoj bi odali počast našim precima.Građani precima.Građani su videli kako je država bila tretirana u Parizu, kao zemlja pobednica, kao zemlja koja je podnela najveću žrtvu u Prvom svetskom ratu i gde je sedeo predsednik Srbije,

napravila, da nije obeležila na dostojan način, barem svečanom sednicom ako ne i više od toga, obeležavanje proboja Solunskog fronta, a 2018. godine je bilo sto godina.Izgleda kao da se vlast stidi naše slavne istorije, izgleda kao da to što bi proslavili proboj Solunskog fronta, da bi oni koji su izgubili Prvi svetski rat imali nešto protiv toga.Ja

koji je Narodnoj skupštini podnela narodni poslanik Tatjana Macura 15. decembra 2017. godine.Da li poslanik Saša Radulović želi reč? (Da)Izvolite, gospodine Raduloviću. **Saša Radulović** Hvala.Predsedavajući, nemate kvorum i ne date povredu Poslovnika.Ovde nema ni 100 poslanika u sali, a kamoli većina. Znate da morate da imate većinu, 127. Nemate kvorum.Kamere, ja bih molio kamere da pokažu Skupštinu. Imamo kvorum, kolega Raduloviću, samo vi nastavite sa obrazlaganjem, slobodno. **Saša Radulović** Kvorum nemate, to je vidljivo golim okom, ja to ne mogu da rešim. Predsedavajući odbija, kršimo zakon stalno. Ide vam vreme bezveze, umesto da obrazlažete ovaj predlog, ali kako god vi želite, pričajte šta god hoćete. **Saša Radulović** Pa, nema, možete da prebrojite da manje od 100 poslanika imate u sali, tako da vam kvorum jednostavno nije

predlog.Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja porekla novca kojim je ministar odbrane Aleksandar Vulin kupio stan u Beogradu, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. decembra 2017. godine.Izvolite, kolega Radulović. **Saša Radulović** Hvala, predsedavajući.Poslanici se polako vraćaju u salu, to je dobra stvar.Ministar odbrane Aleksandar Vulin… Evo, dobacuju, ali dobro, izdržaćemo.Ministar Vulin je javnosti objasnio da je kupio stan u Beogradu za 230.000 evra i da za 200.000 evra od tog novca nije imao poreklo, pa je onda za to poreklo rekao da je dobio taj novac od tetke iz Kanade. Izgleda je kod nas u Srbiji mnogo tih nekih dobrih tetaka. Neki imaju tetkin kauč, neki izgleda tetku iz Kanade, i da je uneo, praktično, da mu je ona dala taj novac.Samo je jedan mali problem, nema dokaz ni o tom novcu koji mu je dala tetka iz Kanade, jer bilo bi normalno da je novac dobio, recimo, preko računa, da je on legalno ubačen u Srbiju, da je, recimo, uzeo ga u kešu, pa ga prijavio, recimo, državi Kanadi kad je izlazio i državi Srbiji kad je ulazio. Međutim, ministar ništa od toga nema. Ili, recimo, barem da nam pokaže avionske karte kad je putovao iz Kanade iz Srbiju, njih 20 najmanje, kad je nosio taj novac iz Kanade. Ništa od ovoga nemamo.E, sad, anketni odbor nam je potreban, pošto policija nije htela da utvrđuje to, ni Agencija za borbu protiv korupcije, nijedan državni organ. Potreban nam je, izgleda, anketni odbor Skupštine Republike Srbije da bi se utvrdilo kako je to ministar Vulin 200.000 evra od svoje tetke u Kanadi uneo u Republiku Srbiju.Mi znamo da postoji limit po kome kad unosite neki novac u zemlju, morate da prijavite carini, pa sad ako je taj novac, recimo, veći od

Lopurdo!)Poslanici vladajuće većine ovde dobacuju, govore, obraćaju se poslaniku kao da je bitanga, kao da je prevarant.Govorim o jednom jednostavnom anketnom odboru koji bi utvrdio kako je to ministar Vulin uneo 200.000 evra u Republiku Srbiju, navodno novac koji je dobio od tetke, a da to nigde nije registrovano, ni u našoj carini, ni preko računa. Znači, jednostavno ne postoji trag tog je interesantna stvar, pošto imamo, Srbija je opljačkana u tri talasa. Izvlači se ogroman novac iz Srbije, evo, već 30 godina. Ispada niko nije kriv, a svi se bogate oko građana Srbije koji to jadni posmatraju. Hvala. Stavljam na glasanje